Колеги, възобновяваме заседанието. Следващият записан за изказване е господин Никола Минчев. Заповядайте, господин Минчев.

ще сложим край на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – КПКОНПИ, създадена в началото на 2018 г. тази връзка ми се иска да кажа няколко думи конкретно за КПКОНПИ. В началото при създаването си КПКОНПИ будеше известна усмивка със звучната си абревиатура, но и сериозни опасения, че самата Комисия може да се изроди в злоупотреба с власт. Почти пет години след създаването ѝ, за съжаление, се оказа, че тези притеснения са били абсолютно основателни. Но да се върнем малко – каква беше целта тогава на законодателя при създаването на Комисията? Комисията тогава обедини няколко различни звена – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, което беше свързано с дейността по публикуване на декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности и други. Целта на това, бих казал, механично обединяване беше – поне според законодателя по-голяма ефективност и по-голяма координация между съществуващите органи и звена в публичната администрация. За съжаление, тази по-голяма ефективност всъщност се изроди в просто по-голямо единство, това по-голямо единство или по-голяма единност няма нищо общо с реалната ефективност, защото единност, разбирана като концентрация на много правомощия в определена точка на власт, никога не води до добри резултати, а напротив, изражда се в злоупотреба с власт. И всъщност най-добрият пример, освен КПКОНПИ, за това е, бих казал и най единната структура в българската държавна власт, а именно родната прокуратура. От друга страна, какво да кажем за ефективността на КПКОНПИ? По отношение на ефективност това може да се измери донякъде с броя на преписките и производствата и в най-голяма степен с постигнатите резултати. По отношение на постигнатите резултати обаче от КПКОНПИ през последните близо пет години какво можем да кажем? В началото на 2022 г. на изслушване в ресорната Антикорупционна комисия беше тогавашният и последен председател на КПКОНПИ господин Сотир Цацаров и той даде следните данни, които можем да открием и в стенограмата: – запорирани активи от Комисията – на стойност около 3,5 млрд. лв.; активи, отнети по влезли в сила решения – 37 млн. лв. Това е 1%. 1%. Реалните резултати са 1% от обезпечителните мерки; – реално събраните – 17 милиона, повече от два пъти по-малко от това, което е постановено по крайни решения. Преди да си кажем, разбира се, че 17 милиона все пак са сериозен приход, нека да кажем, че бюджетът на КПКОНПИ за година е малко над 20 млн. лв. Но дори да не формулираме целта на Комисията, като това тя да избие разходите за съществуването си, нека да си припомним пък каква беше целта на на законодателя, която можем да прочетем и в мотивите по създаването на КПКОНПИ. Една от целите, цитирам: „Държавната политика по противодействие на корупцията няма за цел възмездие, а възстановяване на справедливостта в обществото.“ На така субективно разписана цел мога да отговоря със субективното усещане на българите за справедливост в обществото. Последни сме в България по усещане за наличие на справедливост в обществото. И понеже този голям дисбаланс между наложени обезпечителни мерки и постигнати крайни резултати в дейността на КПКОНПИ беше предмет на сериозен публичен дебат в българското общество през всичките тези години, оттам произтече донякъде и терминът „бухалка“, който често се употребяваше по отношение на КПКОНПИ. Но бухалка, разбира се, е сравнително субективно – кой би определил един орган като бухалка или пък като активно работещ? Обикновено хората, които са на власт, биха го определили като активно работещ, тези в опозиция – като бухалка. Затова аз ще се върна към една дефиниция, която Крум Зарков даде от тази трибуна, когато коментирахме закриването на специализираното правосъдие през март и април тази година. И дефиницията кога един орган всъщност се превръща в бухалка, която която той даде и аз се солидаризирам с нея, е следната: „Когато на практика временните мерки на органа станат по-важни от постоянните и когато по-страшно става обезпечението, а не крайното решение.“

не беше активно работещ орган за противодействие на корупцията, а беше репресивен орган срещу политически неудобните. И затова мисля, че най-доброто, което можем да направим днес, поне на първо гласуване, е да пратим КПКОНПИ в архивите. Благодаря. Благодаря, господин Минчев. Реплики? Не виждам. Следващият записан за изказване е доктор Тонев. Заповядайте, Докторе.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 Наша ще бъде силата да можем да направим това разделение и да вземем правилното решение, когато дойде времето. В няколко поредни изказвания ще чуем и чухме вече изказвания по същество, някъде ще успеем да влезем в детайл, някъде ще трябва да говорим малко по-философски. И аз като не-юрист ще се опитам да погледна малко от страната, която сякаш е по-достъпна за всички зрители, които гледат или ще разберат за нашите обсъждания. Закони, които могат да направят нашата страна, а този е един от тях, да прилича малко повече на страните, в чийто клуб дерзаем да влезем, въпреки че нашето поведение в тези моменти буди недоумение – ние имаме един афоризъм: „Искаме да имаме германски заплати, но ако може да работим, както се работи в България!“ Това важи понякога в пълна сила и за политиците – ние искаме да бъдем част от Шенген и еврозоната, но за нашите политици да важат други правила или по-скоро да има липса на правила, да си имаме Специализирана прокуратура или съд. Преди няколко месеца се беше разгоряла истинска битка за това имаме ли нужда, или нямаме нужда от Специализиран съд. Няколко месеца по-късно сякаш държавата продължава да работи с нормален темп и без да е загубила някаква своя функция. Изобщо набор от правила, които да правят политическата класа господстваща, вместо да бъде служеща. За съжаление, битува такова мнение в обществото и много често достига до нас. Ето защо от „Продължаваме Промяната“ предлагаме законопроект, който да подобри работата на органите, които съблюдават за спазването на правилата. Покрай решенията дали да бъдем или не в Шенгенското пространство, в обществото се появиха множество статистически разлики за работата на правораздавателните системи в България и в Румъния – поне по отношение на нарушенията, извършени от политици, които да бъдат разследвани. И повярвайте ми, както всички сте успели да се запознаете, тези резултати определено не са в полза на нашата страна. Или пък нашите политици са много по-добри и праведни от румънските, но ако бяхме толкова добри, защо въпреки канските ни усилия през последните 12 години сме на последно място по редица показатели и защо ни се отказва за пореден път достъп до Шенген с мотив – липсва върховенство на закона? Дали ще успеем да анализираме всеки един детайл от предложения законопроект, да можем да провидим ползите за нашето общество и за изчистване на нашата система от възможностите корупцията да влияе върху нас? Имаше изказвания на преждеговоривши, които казаха, че нямаме точно определение за корупция, но сякаш корупцията е една от невидимите бариери, които ни пречат да заемем полагащото ни се място поне по отношение на интелекта, образованието и ресурсите, с които сме надарени. Понякога детайлите са много важни, като например колко да бъдат представителите на съдиите и на прокурорите в един Висш съдебен съвет и как една бройка в повече или по-малко в по централизираната и по-добре контролираната система може да доведе дори и до смяна на министъра на правосъдието, както си спомняте. Каквито и да бъдат детайлите, само с кръпки това нещо няма да се случи няма да постигнем така желаното върховенство на закона. Ето защо имаме нужда от един нов прочит, един нов законопроект, който да ни постави допълнителен фокус върху нашата работа, върху нашите отношения и върху възможностите да заобикаляме правилата. Тук отново ще изляза извън предварително подготвеното си становище и ще кажа във връзка с преждеговорившия, на който не успях да взема реплика, който сякаш се опита да опише една перфектно работеща система и не зададе въпроса как ние успяваме да провидим какви са ползите и нуждите на тази работеща система, бидейки с малко практически опит? Истината е, че колкото и малко практически опит да имаме, особено в изпълнителната власт, той ни позволи – знам как ще прозвучи това, което ще кажа в момента – да да допуснем диалози, контакти с хора, представители на обществото, представители на бизнеса, които сякаш бяха там отпреди нас или по-скоро бяха там по Ваше време. И в тези диалози и контакти ни бе подсказано, макар и по приятелски, макар и отдалеч, макар и със символи, как е работила системата досега и дали ние няма да искаме да я продължим по същия начин и маниер. И точно в тези диалози, в тези разговори сякаш се породи едно наше желание да няма възможност тези практики от миналото, независимо къде и кога са създадени, да бъдат продължени. Това наше общо дело, за което ние каним всички присъстващи в залата, може да се претвори в дела, защото на думи всички ще бъдем много съзидателни, много градивни, много чувствителни на темата, но накрая всичко ще стигне до един глас. Ето защо Ето защо като вносители на този законопроект предлагаме да се обединим, първо, около това, че досега системата, както и господин Минчев посочи с цифри, може би не е била най-добре формирана и най-добре работеща. И второ, да помислим дали една такава система, която да подобри нашата работа, няма да бъде и в наш личен интерес, защото колкото по-малко възможности имаме да заобикаляме закона, толкова по-малко ще имаме за какво да се притесняваме, когато всяка вечер се прибираме вкъщи. Призовавам за подкрепа от всички народни представители на първо четене може би и на двата законопроекта, но като вносители на единия от тях, ние в дискусия, в дебат ще защитим всички разлики, които правят нашия законопроект важен. Благодаря.

Господин Председател! Господин Тонев, една молба имам към Вас. Когато следващия път излезете на трибуната и започнете да говорите как Вие се изказвате винаги тяснопрофесионално, тясноспециализирано, за това, което разбирате, и че всички други се изказваме политически, а Вие сте човек подготвен и говорейки само по темата, много ми е интересно освен медицинското си образование, най-вероятно имате юридическо, тъй като говорите за юридически закон, който досега всички тук изказващи се, повечето от тях, са юридически грамотни. Затова молбата ми е, когато другия път излезете да давате съвети на другите депутати,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

Като медицинско лице ще кажа, че има два процеса – единият е на слушане, другият на чуване и понякога те се различават. Аз няколко пъти заех позиция, че юридическите детайли ще бъдат оставени на специалистите, но както всеки един закон и една крилата фраза, че във всеки един закон има буква и философия, или дух, аз смятам, че всеки един народен представител може да се изказва относно духа на предлаганите предложения, промени и нови законопроекти. И като наш стар дебат по много различни медицински теми аз никога няма да се възпротивя да чуя Вашите и политически, и чисто лични становища относно духа на всяка една медицинска тема. Проблемът при медицинските теми е, че когато смесим политиката и медицината, вредим на хора. А когато се изказваме относно духа на каквато и да е направена законова промяна, смятам, че представляваме хора, без да можем да навредим. Това е отговорът, който мога да Ви дам. Благодаря. Благодаря Ви. Само за информация на колегите от „Продължаваме Промяната“ – имате двама души записани за изказване и имате малко повече от четири минути. Просто да се съобразите. Сега давам думата на господин Петър Петров от ВЪЗРАЖДАНЕ. Заповядайте.

господин Председател. Дами и господа народни представители, моето изказване ще бъде насочено към Законопроекта, внесен от „Продължаваме Промяната“, тъй като той беше един техен лозунг Четиридесет и седмото народно събрание. И аз винаги съм казвал, че впоследствие внесеният Законопроект от Министерския съвет е просто един опит на служебния правосъден министър Крум Зарков да оправи някои дефекти и недостатъци на първоначално внесения Законопроект от „Продължаваме Промяната“. Ще започна със становището на вносителя. Отдавна не бях чувал декларативно становище на вносител, но тъй като в настоящия случай, ако някой въобще се поинтересува да види, липсват становища на заинтересовани лица и организации, макар че тук от началото на дебата от тази трибуна се говореше как имало изключително много становища на обществени организации и заинтересовани институции, и макар в Законопроекта в чл. 33 да е посочено, че новата комисия следва да си взаимодейства с МВР, с ДАНС, с Агенция „Митници“, с НАП, то все пак би трябвало да кажем на хората, че такива становища по този законопроект няма. на публичните одитори, което трябва да Ви говори за отношението на държавните институции, които се очаква да взаимодействат с тази нова комисия към този законопроект. Но все пак към становището на вносителя и обясненията какво е корупция. Въпреки че не е изрично посочено в чл. 3 от Законопроекта, уважаеми народни представители, най-просто казано корупцията е незаконосъобразен начин да се преследва един по добър начин на живот, един по-висок стандарт на живот. И тогава, дами и господа народни представители, къде съсредоточаваме и къде трябва да съсредоточим борбата с корупцията – именно върху този по-висок стандарт на живот и върху този начин на живот. дами и господа вносители, не се прави с цитираните от Вас и предложени от Вас превантивна дейност – неясно каква, и декларации. Защо? Вашият лидер имаше една декларация, по отношение на която се произнесе и Конституционният съд. Имаше ли след това някакви санкции, нещо да имаше последствия – не. Мисля, че след като и прокуратурата отказа да образува досъдебно производство, някъде оттогава спряха и исканията от страна на „Продължаваме Промяната“ и те спряха да говорят за оставка на главния прокурор. Не знам дали има нещо общо между двете събития. На следващо място, по отношение на борбата с корупцията държа да Ви кажа, че именно поведението и действията на лицата, заемащи висши държавни длъжности, това трябва да бъде обект на контрол на проследяване, защото всеки, който е бил евентуално корумпиран, той или ще отиде за един месец на почивка в чужбина да харчи едни хубави пари, или ще отиде някъде в новия си дом, който може и да не е закупен на негово име, именно преследването на този висок стандарт на живот, върху това трябва да е съсредоточена дейността на тази нова комисия, но Вие не сте го Вносителите от „Продължаваме Промяната“ не са включили най-важния принцип при борба с корупцията, защита и приоритет на държавния интерес пред този на частноправните субекти. Има и още един принцип, принципът на публичност на поведението и действията на лицата, заемащи висши държавни длъжности, защото само ако се фокусираме върху поведението и действията на тези лица и преследването или упражняването, най вече, на по-висок стандарт на живот, само тогава бихме могли да борим корупцията. Но странно защо това не присъства във Вашия Законопроект. Но нека все пак да поговорим и по същество по този законопроект. Когато го четох, аз получих едно странно дежа вю и се зачудих къде съм виждал преди този законопроект? Уважаеми дами и господа народни представители, направих си труда да сравня предложения нов законопроект с текста на сега действащия закон, приет 2018 г. от ГЕРБ. Идентичността на текстовете на сега предложения от „Продължаваме Промяната“ Законопроект и сега действащия, като махнем частта с отнемането на незаконно придобитото имущество и Преходните и заключителните разпоредби, е точно 76,8%, „Продължаваме Промяната“ са преписали 77% от сега действащия закон на ГЕРБ, който твърдят, че е неработещ, и се опитват да убедят обществеността, че техният, предложен сега Законопроект, ще бори корупцията. Сега разбирам защо единственият доказан професионалист в „Продължаваме Промяната“ професор Бойко Рашков не е подписал нито Законопроекта, внесен юни месец, нито Законопроекта, внесен сега на 19 октомври. (Смях от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Според мен просто човекът не е искал да подпише Законопроект, който 77% копира Законопроекта на ГЕРБ, на сега действащия Закон на ГЕРБ, който ни се представя като някаква нова борба с корупцията. Но да се насочим към членовете на тази комисия, които се очаква да борят корупцията. Разбирам, че вносителите от ПП са заложили искане да няма публични задължения, по-високи от една минимална работна заплата, но да се обърна към групата на „Движение за права и свободи“, които ще подкрепят Законопроекта. Излиза, уважаеми народни представители, че не е проблем за кандидат за член на Комисията да има един милион задължения към някой от кръга „Капитал“ или пък задължения към някой хазартен бос, може би, щото е зависим към хазарта и това очевидно не е проблем, и ще чакаме този член на Комисията да не е корумпиран. Да, няма да е корумпиран! Просто го казвам. На следващо място, в този законопроект от „Продължаваме Промяната“ са записали, че председателят на Комисията, който е с изискване за 10-годишен юридически стаж, да се надяваме в областта на Наказателното право, и колегите му ще играят една обезпечителна и подпомагаща роля на новата фигура на следващия инспектор, за който има изискване единствено за висше юридическо образование – може да има нулев стаж или пък стаж като юрисконсулт на някаква община, или пък една година стаж по бракоразводни дела, но членовете на Комисията ще подпомагат разследващите инспектори, вместо да е обратното. Тогава защо не кръстихме тази комисия „Комисия на разследващите инспектори“?! Аз това се питам. На следващо място. Новата фигура на така наречените разследващи инспектори. Уважаеми вносители на „Продължаваме Промяната“, вместо да разпишете техни правомощия да използват ресурсите на тези институции, които Вие казвате, че си взаимодействат с тях в чл. 33, а именно: „използват информационните системи на ДАНС, МВР и техния оперативен ресурс, на Следствието“, вместо да запишете, че ще използвате информационната система ГРАО – да Ви напомня, че само преди седмица гласувахме и дадохме възможност социалните работници да използват информационната система на ГРАО, но тук явно за разследващите, които ще правят разследване по реда на НПК, това не е важно, Вие вместо това сте записали в чл. 32, т. 4, че разследващите инспектори ще имат право на безплатно ползване на градския транспорт. извинявам се много! Уважаеми професор Рашков, може ли да ми вземете реплика и да ми обясните кое е наложило да се посочи изрично в Законопроекта на Вашите колеги от „Продължаваме Промяната“, че разследващите инспектори ще използват безплатно градския транспорт? Защото бих желал в дупликата си да ви предложа и още по-голям инструмент за борба с корупцията, а именно да им дадем и месечни карти за фитнес. (Смях от ВЪЗРАЖДАНЕ.) И да запишем и това изрично в Закона. На следващо място. Понеже се говореше в дискусията преди малко за правото за обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство по реда на чл. 213, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс и за прекратяването на досъдебното производство по чл. 243. Уважаеми професор Рашков, разбира се, имам изключително голямо уважение към Вас, но моля да обясните

Комисията е взела решение за такова обжалване с мнозинство 3 на 2 гласа – петчленната комисия, са записали Вашите колеги в Законопроекта, че взема решенията с обикновено мнозинство. И какво се получава? Когато Комисията вземе решение поне с 3 на 2 гласа, ще има обжалване на отказа на прокурора, обаче когато не вземе такова решение и са 2 на 3 гласа, няма да се обжалва, макар да са налице предпоставките за такова обжалване по НПК, които са погрешно взет правен извод от страна на наблюдаващия прокурор вследствие на непълно разкриване на фактическата обстановка по тази проверка. На следващо място. Сигналите, които се подават от граждани по чл. 66 и следващия – този законопроект, държа да Ви напомня, че повече от тези сигнали ще бъдат от хора, които са пострадали от корупцията. А Вие, уважаеми вносители, не внасяте никакви възможности тези хора, които са подали сигнали, и тази комисия, която откаже да образува производство, да могат да обжалват този отказ. Тези, пострадали от корупцията, които са подали сигнали, каквато възможност имат те като заинтересовани лица по реда на Наказателно-процесуалния кодекс – и тук бяхте прав. Тук бяхте прав, професор Рашков. И накрая бих искал да Ви попитам, уважаеми вносители, знаете ли как се казва това да хванеш един действащ закон на ГЕРБ и да препишеш 77% от него, и да

Уважаеми господин Петров, правилно ли съм разбрал, че току-що казахте, че групата на „Продължаваме Промяната“ са преписали над повече от 76% законопроект на ГЕРБ за борба с корупцията?

Уважаеми господин Петров, доста е тъжно, че Вие като юрист следите процентите за изказване. Разбирам господин Ганев, който не прави разлика между юридически и неюридически закон, защото не знае какво е, но много добре знаете, че един закон,

Благодаря, господин Председател. Господин Петров, във Вашето изказване Вие засегнахте като голям проблем липсата на становище. Аз искам да Ви направя една ретроспекция на заседанието на Правната комисия, когато ние от „Продължаваме Промяната“ поискахме изрично да бъде отложено разглеждането на този законопроект поради липса на становища. Тогава Вие и Вашите колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ гласувахте против това наше предложение и подкрепихте решението на Комисията да влезе този законопроект, да бъде разглеждан, без да са постъпили становища от заинтересованите организации. Така че да говорите тук в момента и да изтъквате недостатък на този законопроект липсата на становища, мисля, че е, меко казано, неприемливо. Благодаря.

Законопроектът, който е внесен от „Продължаваме Промяната“ – без частта за отнемане на незаконно придобитото имущество, което те изключват от него, и без Преходните и заключителните разпоредби, е преписан от сега действащия закон на ГЕРБ – 76,8% или девет хиляди и три думи съвпадат и са идентични. Надявам се, Вие сам да си отговорите на въпроса дали това е преписвачество или не. Всеки може сам да вземе отношение за себе си, но все пак държа да кажа, че когато прокламираш повече от една година, че си създал партия с лозунгите да бориш корупцията, не вземаш сега действащия закон на ГЕРБ, за който ти твърдиш, че не бил ефективен и да го внесеш, като 78% са преписани от него и са под формата на уж нов Законопроект. На следващо място, господин Ананиев, не разбирам какво означава проценти за изказване и ми е много трудно да отговоря на този въпрос, а последващо изказване, ако направите, обещавам да Ви отговоря, разбира се, чисто колегиално. Уважаеми господин Куленски, ще повторя това, което казах, за да съм сигурен, че сте ме разбрал. В началото на дебата народният представител Милен Матеев излезе и каза, че има изключително много становища от обществени организации и заинтересовани институции, а аз казах в изказването си: не, няма такива, а има само две. Едното е от Българската търговско-промишлена палата и другото е от Сдружението на публичните одитори, което – повтарям отново, ако не сте ме чул, показва сериозното отношение на институциите към този внесен от Вас Законопроект. Само това казах, господин Куленски, моля да ме разберете правилно. В заключение, дами и господа народни представители, нека да знаем, че борбата с корупцията означава да се борим с поведението и действията на лицата, заемащи висши държавни длъжности, защото те биват корумпирани само по една-единствена причина – те преследват един по-висок стандарт на живот. Когато се насочим към техния стандарт на живот, начин на живот – нещо, което явно „Продължаваме Промяната“ не искат с техния законопроект, само когато се насочим към това какъв живот водят те, само тогава ние можем да борим корупцията както превантивно, така и със съответното разследване, но не и с разследване като един

Това е много важно да бъде посочено в Законопроекта, защото помня, че бяхме на еднакво становище с Вас, че не е нужно да има опосредяваща роля на прокурора. Не е написано в този законопроект, който Вие не сте подписал, дали

не води до нищо съществено и до никаква съществена промяна в разследването. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател, тъй като два пъти беше споменато името ми, господин Петров. Това, което казах, ако сте слушали внимателно, се отнасяше до Законопроекта, който внесохме в предишното Събрание, там дори проведохме кръгла маса и обществено обсъждане на този законопроект. Това, че в момента няма становища, мисля, че колегата Куленски много добре Ви го каза, а защо няма становища и не са потърсили тези институции, може да попитате сегашния председател на Правната комисия. Що се отнася до това, че бил преписан някакъв законопроект, ще Ви дам само следния пример – с по-малко от 1% промяна в Конституцията може да променим държавното устройство на страната. Благодаря Ви.

Днес разглеждаме на първо четене два законопроекта, които по своята философия и своите принципи са сходни и си поставят една и съща амбициозна цел. Единият е Законопроектът за противодействие на корупцията, а другият е този на Министерския съвет – Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Още по времето на дебата на първо четене в Правната комисия ние заявихме своята принципна подкрепа и за двата законопроекта, като мотивирахме това следното, че считаме поне на първо четене, че са опит за надграждане на усилията, които различните фракции на нашата политическа система в годините назад се опитват да полагат, за да поставят основите на ефективната борба с корупцията. Тъй като на първо четене следва да поставим акцента върху философията и принципите на Закона, а голяма част от изказващите се преляха дебата към конкретика, която следва да бъде предмет на второ четене, ще си позволя да кажа следното: проблемът с корупцията и съответно необходимостта от борбата с нея не е от вчера, не е от предишното, не е от това Народно събрание, а корупцията всъщност е част от симптоматиката на прехода. Според историци и политически анализатори корупцията е част от симптоматиката и преди началото на прехода, но борбата с корупцията твърде често в условията на тази симптоматика се превръщаше в средство на политическа борба. Почти няма изключение в рамките на тези вече 32 години, в които действащ кабинет със стабилно работещо мнозинство да не е получавал атаки – от страна на опозицията, от страна на медиите, от страна на неправителствения сектор, за това, че по време на неговото управление корупционните практики са средството, което прелива публичния интерес, политическата власт, представителството към съответните интереси на частния сектор. на частния сектор. Всичките формации, които са присъствали тук повече от две народни събрания, са били от едната или от другата страна на този дебат. Всяка една от тях е идвала на власт, предлагайки мерки за борба с корупцията, и е слизала от властта вследствие на очаквания за мерки към нея, които са били повдигани от опозицията и от неправителствения сектор. В тази връзка считам, че на второ четене следва да насочим дебата към това по какъв начин можем да направим така, че тези два законопроекта в крайна сметка да поставят основите в стратегически план на действителна ефективна борба с корупцията, която не обслужва желанието на някой да си закичи табелката антикорупционна партия или антикорупционна фракция, поради простата причина, че ако продължаваме в този дух, единственото, което ще направим, е на следващите парламентарни избори, следващите парламентарни мнозинства единствено и само ще се качваме нагоре в нивата на спиралата и този дебат ще продължи. Нещо друго, уважаеми колеги. Нека не си правим илюзия за това, което всъщност беше пропуснато в условията на преход и което в голяма степен препятстваше възможността за провеждане на ефективна борба с корупцията – липсата на работещ и честен, ако щете, Закон за лобизма, докато отсъства, ние така няма да можем да дадем ясна дефиниция на това коя политическа корупция е вредна и по какъв начин уврежда обществото. Много правилно колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ посочи какъв е генезисът на думата корупция. Генезисът е поквара и това е покварата, която пълзи върху хората, упражняващи власт. Тези два законопроекта не са панацея и дори да успеем да ги приемем на второ четене, дори да ги преработим и да ги направим ефективни, самият фокус и самата цел е поставена върху политическата корупция и висшите етажи на властта. На първо четене в Правната комисия ние заявихме своето становище, че корупцията не е само там, тя върви по цялата вертикала на българското общество и не е там от вчера. Корупцията освен по висшите етажи е и по-ниските етажи на властта. Корупцията е навсякъде, където има власт – била тя административна, и възможност някой да контролира друг или да му предоставя възможности за по-добър старт в съответния частен сектор. Ето по този въпрос политическият фокус отдавна е изместен и всъщност в тази тишина голяма част от българското общество се сблъсква именно с корупцията по ниските етажи на властта. Виждаме, че наказателното законодателство, правоохранителните и правораздавателните органи не успяват да се справят и това чувство на дефицит за справедливост стои в българските граждани. Ние считаме, че на второ четене дебатът следва да влезе в конкретика. Бяха посочени проблемните точки и по двата закона, които подлежат на осмисляне и които подлежат на преработка. Изключително важно е да се преценят три момента. Първият – въпросът на правомощията, вторият – въпросът на компетенции, и третият, най-важният – въпросът на контрол. Създаваме поредните контриращи, но трябва да дадем отговор на въпроса по какъв начин ще бъдат контролирани те и обективно до какъв резултат ще доведе тази поредна промяна в антикорупционното законодателство. Тъй като Законът за КПКОНПИ действаше и имаше колеги, които даваха примери в двете посоки и за успешни практики, и за порочни такива, днес трябва да си дадем сметка, че за пореден път, въпреки че има голямо припокриване, ако щете дефинитивно, със Закона на ГЕРБ, но днес за пореден път ние променяме структурата и съдържанието на начина, по който смятаме, че нашето общество трябва да се бори с корупцията. Нека, ако този път го направим, действително да го направим в условията на търсене на обективното търсене на консенсуса, за да може да положим основните, в рамките на които българските правоохранителни и правораздавателни органи да могат да проведат ефективно

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще бъда кратка. Ние ще подкрепим и двата внесени законопроекта за противодействие на корупцията. Това сме направили и в Правната комисия, защото КПКОНПИ в този си вид не оправда обществените очаквания в борбата с корупцията. И в двата законопроекта са заложени положителни посоки за осъществяване на тази борба. Разбира се, има и различия в двата законопроекта, които надявам се, между първо и второ четене ще бъдат унифицирани по някакъв начин. Борбата с корупцията е дълъг и сложен процес. Гражданите имат очаквания от нас да създадем добър закон, но създаването на такъв добър закон още не е гаранция за справяне с корупцията трябва и ефективното му прилагане. Съгласна съм с Вас, госпожо Йорданова, като казахте, че борбата с корупцията трябва да се осъществява не като бухалка, а в нея трябва да има повече професионализъм и резултатност най вече – това са очакванията на гражданите от нас. Но се надявам, че с приемането на този закон на второ четене правим първите крачки за ефективно справяне с корупцията,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, много се каза днес относно Закона за противодействие на корупцията. Но ако мога да обобщя с няколко думи за какво става въпрос, то е нещо много просто, то е, че когато имаме неработещ механизъм, той трябва да се промени, особено когато това е изключително важно за всички нас – затова как ние се възприемаме като общество. А защо казваме, че борбата с корупцията в България не работи независимо от гръмките декларации на дългогодишно управляващите, избрания от тях главен прокурор и така За тях всъщност корупцията в България е само едно усещане. Позволете ми да не се съглася с това. Ще дам два обективни начина, по които ние можем наистина да установим, че противодействието на корупцията в България не работи. Те са важни, защото тук се говори за това, че са полагани усилия във времето, следвани са някакви препоръки. Наистина тук не мога да кажа дали е така, или не е, или наистина тези препоръки са били четени така, както дяволът чете Евангелието, в което господин Цонев каза, че има достатъчно опит, защото просто няма резултати. Тоест, за да видим обективно как върви борбата с корупцията в България, трябва да видим резултати. Най-лесният начин да направим това е, като сравним действията и резултатите в България с тези в други страни, които са сравними с България. Както си спомняте – по-възрастните от нас тук в тази зала, дълго време ние се надявахме да бъдем отделени от Румъния в процеса при присъединяване към Европейския съюз, защото искахме това да се случи възможно най-бързо за България. Сега, след 12-годишното успешно управление на българския Меси, се оказа, че всички треперим да не бъдем отделени от Румъния в процеса ни на присъединяване към Шенген. Защото вече бяха казани, аз ще се опитам само да фокусирам върху няколко неща: За 2015 г. – повдигнатите обвинения в Румъния, която е сравнима с България, са 1250, включително един премиер, петима министри, 21 депутати и издадени присъди 970, възстановени са 194 млн. евро. За 2016 г. – трима министри, 17 депутати, 47 кмета, 16 магистрати, възстановени са 226 млн. млн. евро. В същото време какво имаме в България? Нито един значим успех в борбата с корупцията и това въпреки множество публично известни скандали в нашето общество, като: „Ало, Ваньо“, „Ти си го избра“, „Апартаментгейт“, „Къщи за тъщи“, „Къщи в Барселона“, Хари“. (Шум и реплики.) Нито един значим успех в борбата срещу корупцията! И ако това сравнение не е достатъчно за всички, има и друг начин и той е да се вслушаме в сигналите, които ни изпращат нашите европейски партньори, защото сме направили този наш цивилизационен избор и съответно можем да се доверим на тяхното мнение. Какво става там? Петнадесет действа един механизъм за сътрудничество и проверка, който все още не е отменен и няма решение на държавите членки в тази посока

или на добрата дипломация, но тази срамна награда най-вероятно е за цялостна дейност на тези правителства. Но ще се върна на темата защо приемането на Закона за противодействие на корупцията е много важен за нас. Той не е, за да ни приемат в Европа или в Шенген, не е заради налаганите проверки. Той най-вече е важен заради самите нас, защото само по този начин ние наистина, когато имаме една ефективна борба срещу корупцията, ще можем да се почувстваме като истински европейци заради нас самите и и чак тогава ще можем да очакваме от други да го направят. Така че се надявам днес да приемем на първо четене нашия Законопроект за противодействие на корупцията и да започнем да правим наистина реални действия

господин Гюров не му стигна времето, ще му направите услуга. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): По тази важна тема, господин Председател, трябва да дадем възможност на колегите от „Продължаваме Промяната“ да се изкажат, още повече, че те за първи път участват в такъв дебат. Така че трябва да имат малко повече време от останалите, които тук 30 години се блъскат по тези теми. На господин Гюров само да препоръчам: да не казва от тази трибуна „ние не знаем как е било“, защото тук, като идваш на тази трибуна и говориш по определена тема, е добре да знаеш, а има източници, от които да прочетеш. Връщаш се назад във времето и четеш кога е направено, какъв е бил общественият дебат. Слава богу, в тази високотехнологична ера всичко остава, има го на съответните носители, прочитате го и ще видите къде, кой и какво ни е препоръчвал в докладите, какво сме послушали, какво сме направили, как, след като сме го направили, сме получавали похвали в следващия доклад, а пък после как оттук тръгват едни други приказки там и започва в последващия доклад да има критика към вече направеното. (Реплики.) Да не бъде разглеждано, като да спрем да работим. Казвам много е добре това, което сега ще правим, да го правим с оглед на пътя, който изминахме, защото там има и успехи, и грешки, и като слушаме отвън, ще видим, че не всичко, което отвън ни казват, е било А колкото до дали имам опит как дяволът чете Евангелието, добре е да цитирате точно. Аз казах, като цитирам тази поговорка, имам известна експертиза в богословието – известна, малка. Не в другото. Защото внушенията много добре ги разбирам.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Гюров, уважаеми колеги! И Вашето изказване беше в стила на това емпирично светоусещане, което повечето от вашите колеги имат към света, а именно да отчитат само това, което лично са видели и всичко останало да им се струва или лъжа, или заблуда, или изобщо, че не съществува. Вашето лично виждане по отношение на политиката наистина е някъде на около две години и поради тази причина вероятно и разсъжденията Ви имат дълбочината на двегодишно дете по тази тема. Сравненията с Румъния на първо място например. Аз нямам против да се сравняваме с Румъния и с която и да било държава, разбира се, но защо точно Румъния е съотносима към България? По кое? По брой на населението ли, по територия ли, по история ли, по география ли, по какво? Второ, ако съотносимостта е по брой вкарани министри и премиери в затвора, аз съм склонен да прогнозирам, че ние тепърва ще догонваме Румъния

Не знам. Ще го изберем. Трябва да е решителен и да разследва всички съмнения за корупция – например във Вашето управление, а те са доста и би могло в един момент в румънския парламент да се проведе дебат как да настигнем България по борба с корупцията по високите етажи на властта – ето, България вече има премиер в затвора, министри в затвора и дори някои служители на по-нисшия политически ешалон. Затова аз Ви призовавам да се концентрирате върху конкретния закон, защото така можем да проведем много дълъг разговор кой, къде, какво прави конкретно, а един закон би трябвало да се занимава с общите въпроси, трябва да обхваща всички. Това Ви беше грешката, затова и ние не го подкрепихме предишния път, защото тогава го правихте за конкретна ситуация, с конкретно лице. Бяхте го вписали даже като основен приоритет в

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Всъщност ще се обърна и към двамата репликиращи едновременно. Точно това беше моята цел – независимо от това кой колко опит има в едно или друго поприще, какво мнение има, какво усещане – за корупция или липсата на такава, аз казах: два са обективните начини да отговорим на този въпрос – със странично компетентно мнение или конкретно с данни. Точно това е емпиричният подход, който Вие, господин Томов, тук призовавате да ползваме и точно него аз ползвах, за да Ви покажа, че няма значение как сме чели определени препоръки – дали сме се съгласявали с тях, или не сме се съгласявали. Понякога аз съм сигурен, че е по-добре да не се съгласим с тях. Това, върху което аз се концентрирах, е резултатът от тази работа. За последните 15 години на базата на това, което има като усещания, като публична информация за проблеми в борбата с корупцията в страната и седящите от другата страна резултати, които, позволете ми още веднъж да кажа, липсват в тази работа. Така че ние трябва да предприемем конкретни действия и наистина да се концентрираме върху резултатите. И, да, господин Томов, няма никой над закона. Когато бъдат нарушени правилата, следва да се понесе отговорността и най-вече трябва да се понесе от хората, които са по най-висшите етажи на властта, защото по този начин ние даваме пример за цялото общество. Благодаря.

достатъчно дълго бяха коментирани досега. Със залагането на още една допълнителна институция, която да се бори с корупцията, в България определено ще настъпи много сериозен поврат в борбата с корупцията. Въобще от години насам се води такава сериозна борба с корупцията, че ние упорито държим първото място по

налага да припомня една стара българска поговорка: „Много баби, хилаво дете.“ Това, което се предвижда да се направи, определено по-скоро създава усещането, че ще размие още повече усилията в борбата с корупционния фактор, който представлява най-сериозният риск за националната сигурност на Република България. Благодаря. Благодаря, господин Костадинов. Реплики към господин Костадинов има ли? Заповядайте. Господин Костадинов не си използва цялото време, но му дайте възможност за дуплика.

Заповядайте, господин Костадинов, да опишете тази институция. аз не случайно споменах, че корупцията е най-сериозният риск за националната сигурност. В България има една агенция, която се казва Държавна агенция „Национална сигурност“, това е институцията, която най-упорито и най-последователно би трябвало да се бори с корупцията и която, между другото, до един определен момент го правеше. Има един интересен момент обаче. След като цялата тази кипяща от огромна енергия борба срещу корупцията беше прехвърлена към КПКОНПИ, никой не може да каже какво се е случило с делата, които към този момент е имало образувани в ДАНС и никой не може да каже каква точно е съдбата – после дали е имало осъдени хора? Аз поне знам, поне докато бях общински съветник във Варна, за няколко такива много сериозни случая, които бяха разглеждани. Имаше арестувани, включително и районни кметове във Варна – един районен кмет беше арестуван, имаше също така проверки срещу заместник-кметове. Имаше много сериозни изказвания, включително и тук в тази тази зала, в началото на тази година по отношение на един актуален въпрос от страна на народния представител Цончо Ганев. Тогавашният министър на вътрешните работи Бойко Рашков каза, че имат сведения за това, че в община Варна има организирана престъпна група, и нищо. Нищо! Това е така, защото начинът, по който в момента се работи, разделението на борбата между МВР, ДАНС – все пак и тя има някакви функции, прокуратурата, КПКОНПИ, и сега да се вкара една допълнителна пета която да е само за борба с корупцията, определено ще постигнат точно обратните резултати на тези, които се целят. Което, между другото, задава и въпроса: не е ли това всъщност скритата причина – да се създаде един институционален хаос, в който да не е ясно кой кого точно гони и докъде го гони. Защото в нашите институции обикновено така се получава – някой обича да вдига рамене и да казва: „Аз съм дотук, повече правомощия нямам.“ Ако започнат да си подават топката между новата институция – Комисията за борба с корупцията, действащата сега КПКОНПИ, ДАНС, МВР, прокуратурата, нали се сещате, господин Димитров, какво ще се получи. Аз го казах преди малко: „Много баби, хилаво дете.“ И още веднъж задавам въпроса: ако мислим логически, не е ли това причината всъщност за двата законопроекта? Между другото, които пък, единият специално на Министерския съвет, стимулиран от това, че трябва да го направим, защото е изискване за

Определено имаме всички основания да се съмняваме в добрите намерения на вносителите както на „Продължаваме Промяната“, така и на Министерския съвет и точно поради тази причина няма да подкрепим нито единия, нито другия законопроект. Като сме започнали да говорим с поговорки, да кажа, че дори и да имате добри намерения, може би все пак възможно е да имате такива добри намерения – чисто теоретично, ама от друга страна, пътят към ада е постлан с добри намерения. Така че в тази ситуация единственото нещо, което можем да направим, е да не подкрепим законопроектите и да направим всичко необходимо, за да може не да се разделя работата между много институции, а да се събере в една и тази институция се нарича Държавна агенция „Национална сигурност“. Ако някой си мисли, че ще може да бори корупцията с проверки на някакви декларации в КПКОНПИ, досега отдавна да се е свършило това нещо, защото парламентът е пълен с хора, които по декларации нямат нищо, а пък всъщност не е точно така.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Законопроектите, които днес обсъждаме, изобщо темата за борба с корупцията, стана патент като че ли месеци на политическа пропаганда и противопоставяне.

кой къде се намира в политическото пространство, колко едни са почтени, колко други са непочтени, как едни са нови, а други са статукво. Този дебат и тези закони бяха стигнали до състояние, в което бяха залог за правителство. Сега отново се поставят като залог и част от гаранция за правителство, което, от една страна, е обяснимо, защото очевидно няма друга платформа, върху която да се концентрира политическият дебат у някои политически сили – нямат други идеи, нямат други гаранции, нямат други политически действия, нямат програма, нямат дори партия. АСЕН ВАСИЛЕВ

И всичко това, за да може да се ползва темата за борба с корупцията като разделителна линия и възможност за противопоставяне между политическите партии. Стигна се дотам, че вносителите на самия законопроект от „Продължаваме Промяната“ не подкрепиха собствения си законопроект в Комисията по правни въпроси не го направиха и техните бивши коалиционни партньори и най-желани бъдещи – „Демократична България“, двете групи отсъстваха от това заседание на Комисията. И сега тук въпросите са следните: има ли ново антикорупционно мнозинство, което направи възможно изобщо този законопроект да стигне до пленарната зала? Има и това очевидно не са двете партии „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, които не са си го подкрепили на първо гласуване в Комисията. Второ, тези законопроекти достатъчно висока гаранция ли са за експертност, за правна логика, за работещо законодателство, което да гарантира върховенство на закона и правото? Според нас и двата законопроекта имат много слабости и трябва сериозна работа, когато те получат подкрепа днес в пленарната зала за отстраняване на тези слабости – има явни и категорични противоречия между текстовете на двата законопроекта. Ние със сигурност, както и в първото изказване на моята колежка Назарян от парламентарната група на ГЕРБ беше обявено, че ще подкрепим и двата законопроекта. Ще участваме в усилието да има един ясен и категоричен отговор на българския парламент не на една или друга парламентарно представена партия в него, затова че искаме тази тема с борбата с корупция, първо, да не е етикет на някой. Второ, корупцията да не е етикет на родината ни. Няколко думи по отношение на действащата комисия. Може би липсата на пълен състав в някои моменти да застрашава нейната експедитивна работа, само че в комисията по антикорупция, когато обсъждахме докладите на Комисията за борба с корупцията, за последните шест месеца ни направиха впечатление редица факти, затова че Комисията не само че не е спряла да работи, но тя работи на едни доста високи обороти. Все пак да припомня, от една страна, тя се занимава с превенция на корупцията. От друга страна, обработва данните на всички публични длъжности и сега си представете колко хиляди броя декларации са обработили тези хора само за последните две години благодарение на сериозната политическа нестабилност. Ние сме сигурни, че за да работи адекватно който и да е орган, създаден със закон, която и да е българска институция, на първо място, тя трябва да бъде натоварена с доверието, което имат в нея. Разбира се, на първо място са българските граждани, но на второ място е задължително да бъдат българските политици, на трето място, нашите партньори. Напоследък толкова много злоупотребяват българските политици с една или друга институция, че ако не започнем да спираме езика, който ползваме спрямо българските институции, ако не се опитаме да надградим техния авторитет, ако не се опитаме да се противопоставим на ползването им като бухалки – всички заедно, никога доверието в българските институции няма да го има. И това се надявам всички да го разбираме. На следващо място, доверието на нашите европейски партньори. Това доверие минава през механизъм за мониторинг и ако през тези последни две години някой имаше безкрайно голямо доверие към друга политическа партия, то изцяло щеше да премахне този механизъм. Ние към този момент не получаваме доклади от Европейската комисия и аз мисля, че това е крачка в правилната посока. ГРЕКО и Европейската комисия в своите оценки многократно са определяли действащата КПКОНПИ като комисия, която гарантира превенция срещу корупционни престъпления, гарантира проверките пред декларациите на лицата на публични длъжности. Ние сега трябва да усилим може би капацитета по отношение на преследването на корупционните престъпления антикорупционната комисия. Това трябва да го направим с ясното съзнание, че следва да бъде национална цел и задача на българския парламент като институция, която чрез законодателната си дейност може да гарантира такъв ефект. Може да гарантира и такъв резултат. Аз мисля, че е крайно време да спрем политическото говорене, и с приемането на двата законопроекта да направим всички усилия, за да започне експертното. Надявам се, че ще има достатъчно време и с помощта на експертите от Министерството на правосъдието, и на тези от Комисията, и колегите тук в парламента, и от Комисията по правни въпроси, и тази по антикорупция, които да разберат задачата, която ни поставят и българските граждани, а именно този път с разум и без политическо противопоставяне да гарантираме, че всички заедно имаме намерение да се борим с корупцията в държавата ни. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Атанасова, вземам възможността за реплика, за да коригирам една фактическа неточност във Вашето изказване, което беше повторено неколкократно. „Демократична България“ никога не е избягвала или отсъствала от дебат, който е свързан с борбата с корупцията в България, включително и на заседанието на Правната комисия. Разбирам, че устойчивата последователна позиция на „Демократична България“ за борба със завладяната държава не устройва ГЕРБ, но обективността е такава. Прегледайте видеозаписа или може да прочете

Благодаря, господин Председател. Госпожо Йорданова, най-официално моля да ме извините. Аз съм човек, който, когато допусне грешка, мога да изляза публично и да се извиня за нея. Изненадана съм тогава защо не е събрал мнозинство дори в Комисията Законопроектът, който „Продължаваме Промяната“ така настоятелно твърдяха, че е единственият начин да се справят с корупцията. Колеги, това са фактите. Това са фактите – „Продължаваме Промяната“, вносител на този законопроект, не присъства при неговото първо гласуване. Съжалявам за „Демократична България“. А за това кой как се бори, аз мисля, че трябва да демонстрираме, че можем по теми, които са национален приоритет, да намерим не само баланс между институциите, но най-вече експертен разговор тук в парламента. За съжаление обаче, видно от качествата на някои законопроекти, струва ми се, че в определени групи липсва, но много разчитам на останалите групи, които са се посветили

Не виждам защо. За съжаление, групата Ви няма време. Няма ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

към гласуване. Първият законопроект, който ще подложа на гласуване, е внесен от Кирил Петков и група народни представители

Подлагам на гласуване Законопроект за противодействие на корупцията срещу лица, заемащи висши публични длъжности № 48-202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. моля, режим на гласуване.

благодаря, Много благодаря, господин Председател, и на Вас, колеги, за топлото посрещане. И Вие ми липсвахте! Господин Председател, моята процедура по начина на водене е във връзка с провеждането на парламентарен контрол. Несъмнено това е една от най-важните процедури процедури и един от начините народните представители да следят, да контролират изпълнителната власт, която между другото работи за народните представители, за народа, но ние сме тези, които са пряко избрани. Та за да следим публичните харчове кой как разходва публичните средства, с кого работи, какво работи – ние ползваме парламентарния контрол. В тази връзка аз поисках от петима министри да ми бъдат предоставени договори и съм посочил конкретен период, за който трябва да бъдат предадени. Очевидно обаче служебният министър на отбраната господин Димитър Стоянов не е разбрал въпроса. Аз изрично съм казал: „Моля да ми бъдат предоставени договори за период – от дата – до дата.“ Господин Димитър Стоянов обаче ми отговаря с един списък с договори, но конкретните договори липсват. Това дали случайно или по-скоро съвсем неслучайно, обезсмисля процедурата по парламентарен контрол. Аз не мога да кажа на моите избиратели как са харчени техните средства с кого, какви договори, на каква стойност са сключвани. Затова Ви моля, с Вашия авторитет, да изпратите съответното писмо – аз ще Ви информирам по съответния ред, и да помолите министрите, и да ги накарате да си спазват задълженията, и да спазват нашия Правилник, и да предадат съответните договори, за да запазим държавността. Аз, естествено, мога с тази карта, която имам, да отида в съответното министерство – може би с медии, да поискам съответните договори и съм готов да го направя. Няма да оставя това така. Никой няма да го остави така, по един или друг начин тези договори ще бъдат дадени и ще стане ясно кой с кого какво е работил и на какви цени е работил и никой министър, пък бил той и от служебен, от кабинета на президента, да не си прави илюзии, че като е служебно правителство, не е отчетен, не подлежи на контрол и такъв контрол ще му се размине. Няма да се размине! Но за да не стигаме до крайности, аз Ви моля да съдействате, тъй като министрите отказват да го направят. Благодаря Ви.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление има доклад. Така са ми подредени, извинявайте, грешка. Добре, още веднъж се извинявам. Два пъти сутринта беше поправяна програмата. Втора точка е първо гласуване на Законопроекта

Христо Симеонов и група народни представители На свое заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 48-254-01-42, внесен от Христо Симеонов и група народни представители на 2 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха професор Сашо Пенов – служебен министър на образованието и науката, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, професор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Асен Александров – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Христо Симеонов. Предлага се отстраняването на съществуващи пречки, препятстващи кандидатстването във висши училища в страната и в други държави на определена група зрелостници. Допълват се и се прецизират разпоредбите на закона, уреждащи възможностите за валидиране на компетентности по предмет, който не е включен в дипломата за средно образование, по начин, който да реши проблеми във връзка с кандидатстването във висши училища в страната и в чужбина. Законопроектът създава възможност за осъществяване на обществен контрол върху работата на областните и общинските институции по изпълнение на стратегиите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и по годишните планове за изпълнение. Третата група предлагани промени целят намаляване на административната тежест чрез включване на част от документите, които приема Педагогическия съвет, в Стратегията за развитието на съответната образователна институция и за създаване на изискване за отчетност по години. Постъпили са становища от министъра на образованието и науката, Омбудсмана на Република България, Синдиката на българските учители, Независимия учителски синдикат, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование, Българска асоциация на частните училища, които подкрепят по принцип предложения законопроект.

Предложените промени отговарят на направените изводи от постъпили в институцията жалби на граждани и решават констатирания проблем. Министърът на образованието и науката изрази становище, че Законопроектът е изчерпателен и мотивите обосновават отделните разпоредби. В дискусията се включиха народните представители Красимир Вълчев, Николай Денков, Ирена Анастасова, Мукаддес Налбант и Христина Георгиева. Народният представител Красимир Вълчев изрази становище, че в Законопроекта е намерен баланс между концепцията, че трябва да полагаш изпит само върху това, което си изучавал, и концепцията за по-гъвкав подход. Балансът е постигнат чрез принципа на валидиране. Народният представител Николай Денков уточни, че Законопроектът е подготвен с експертното участие на Министерството на образованието и науката. Народният представител Ирена Анастасова подкрепя предложенията, но счита, че следва да се търсят и други механизми за намаляване на административната тежест на учителите. Народният представител Мукаддес Налбант заяви, че изцяло подкрепя принципа на валидирането, но счита, че някои от другите предложения натоварват Закона за предучилищното и училищното образование с текстове, дублиращи други закони. Народният представител Христина Георгиева счита, че преместването на разпоредби от едно място на друго в закона не е същностна промяна. Вносителят направи допълнителни разяснения по направените бележки. След проведено гласуване с 14 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Докладът е по отношение на двата законопроекта.

Обратно – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, тъй като тази точка, освен че е предложена от групата на БСП, тя е част и от дневния ред, ние считаме, че утре в пленарното заседание категорично бихме могли да стигнем до точка пет, която е именно обсъждане и гласуване на двата законопроекта, повтарям, двата законопроекта, защото освен от Корнелия Нинова има внесен и от Христо Симеонов. В този смисъл аз моля сега да приключи заседанието в редовното време, тъй като заседават и комисии, включително, а утре да бъдем по-концентрирани по предходните четири точки, така че да има време да разгледаме и точка 5, да обсъдим двата законопроекта, предложени от колегите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Има процедурно предложение за удължаване на времето до изчерпване на точката. Много моля, режим на гласуване.

Аз смятам, че не е целесъобразно да започнем сега представянето на Законопроекта, така че с това приключваме днешното пленарно заседание и го закривам.